sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti, drugo čitanje, P.Z.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti je vezan uz Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa o obnašanju javnih dužnosti tako da je možda bilo bolje da smo najprije raspravili ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa pa onda Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti. ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti, bih htio kazati da je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o postupku primopredaje vlasti bio raspravljen u prvom čitanju na sjednici Hrvatskoga sabora u veljače ove godine. Ovaj Konačni prijedlog zakona predlaže se izmjena u članku 7. Zakona na način da se briše dio odredbe članka 7. stavka 1. Zakona o postupku primopredaje vlasti kojom je propisano da državni dužnosnici koji su predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava, za koje je Hrvatski sabor utvrdio da su od posebnog državnog interesa stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo. Budući da se Konačnim prijedlogom zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti predlaže da državni dužnosnici više neće moći biti članovi nadzornih odbora trgovačkih društava. Ujedno se predlaže utvrditi da državni dužnosnici koji su članovi upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora izvanproračunskih fondova stavljaju mandat na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo. Također, obzirom da se predloženim Izmjenama zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti predlaže da članove nadzornih odbora, odnosno upravnih odbora trgovačkih društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica, odnosno većinski udio imenuje glavna skupština odnosno skupština društva na prijedlog Vlade po prethodno provedenom javnom natječaju, ovim se Prijedlogom zakona predlaže da navedeni članovi nadzornih odnosno upravnih odbora stavljaju članstvo na raspolaganje također Vladi. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik, politički sustav? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite.

Klub SDP-a u prvom čitanju imao i primjedbe na ovaj Zakon i ja moram reći da mi je drago da je predlagatelj uvažio primjedbe Kluba SDP-a i da su one ugrađene u Konačni prijedlog ovog ovog zakona. A prijedlog, odnosno primjedbe Kluba SDP-a odnosile su se na to da s obzirom na to da po novom prijedlogu će se članovi nadzornih odbora biti birani na način da će biti proveden javni natječaj onda će na prijedlog Vlade biti birani, zahtjev Kluba SDP-a da tako birani članovi nadzornih odbora su nakon isteka mandata Vlade koja ih je predložila daju svoj mandat na raspolaganje novoj Vladi. Drago nam je da je to uvaženo, kao što nam je drago da su ostale stvari u ovom Zakonu poboljšane tj., da je primopredaja primopredaja vlasti i na članove upravnih vijeća i članove nadzornih odbora izvanproračunskih fondova. Mislim da je bitno da upravo par mjeseci se vodi rasprava o ovome Zakonu, procedura se vodi oko ovih izmjena i dopuna,

buduća primopredaja vlasti, a onako kako mi to gledamo danas u SDP-u a mislimo i većina građana Republike Hrvatske ovu problematiku je bitno detaljno urediti jer na sljedećim izborima zaista će doći do istinske i prave primopredaje vlasti kada ona neće biti samo iz ruku jedne Vlade u ruku druge Vlade, nego će to biti primopredaja vlasti iz Vlade jednog političkog bloka u Vladi Vladi drugog političkog bloka i zato je to bitno sada detaljno urediti kako bi ta primopredaja prošla na jedan zaista demokratski i civiliziran način i ja se nadam se će ovaj Zakon pripomoći da će sljedeće godine a možda i ranije i pomoću ovog Zakona ta primopredaja vlasti od HDZ-a i njegovih partnera SDP-u biti bolje i lakše provediva. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Hvala.

postupak primopredaje vlasti obavi na jedan uljudan i uređen način i kada je riječ o ljudima koji u ime vlasnika, u ime Republike Hrvatske, po odluci Vlade Republike Hrvatske obnašaju dužnosti članova nadzornih odbora, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republike Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio i posve je uredu da Vlada koja osvoji većinu glasova odnosno povjerenje Hrvatskoga sabora

kriterij političke podobnosti, a sve više i više zapravo stimulira kriterij stručnosti odnosno da se kriterij stručnosti kombinira s kriterijem odgovornosti prema javnim sredstvima. Jer katkad niti politička podobnost niti stručnost ne mogu garantirati da se radi o ljudima koji shvaćaju koja je odgovornost u upravljanju javnim sredstvima, javnim kapitalom. Katkad neki od njih ni ne shvaćaju da im je država dala u ruke upravljanje nad kapitalom koje je vlasništvo svih građana Republike Hrvatske. Ono što svakako ne možemo biti zadovoljni je sam ritam ili vrijeme koje je obećano od strane Vlada Republike Hrvatske da će se ući u postupak depolitizacije nadzornih odbora, pa se taj rok odgađa iz mjeseca u mjesec. A evo najnovije obećanje da će se na tome poraditi na jesen. Radi se naime o obećanju Vlada Republike Hrvatske da će u postupak imenovanja članova nadzornih i upravnih odbora ići preko instituta javnih natječaja. Valjalo bi doznati nešto i o tome što je Vlada napravila na definiranju jasnih kriterija, na osnovu kojih može uopće raspisivati i provoditi javne natječaje, jer će oni biti ključni. Jer formalno gledano netko može imati sjajne formalne podatke koji referiraju na mogućnost ponašanja važnih dužnosti u upravljanju javnim kapitalom ali ti podaci ne moraju govoriti ono što je meritum, a to je kolika je stvarna sposobnost dotične osobe u kvalitetnom upravljanju i gospodarenju javnim kapitalom. Neće to biti jednostavno i imam osjećaj da će prve mačiće valjati bacati u more, kao što bi narod rekao, jer tek će valjati izgraditi sustav u kojemu će kriterij s jedne, praksa i postupci s druge strane omogućiti izbor kvalitetnih ljudi. Moramo biti svjesni da postoji čitav niz ograničavajućih faktora, jer dobiti kvalitetne, uspješne ljude koji se bave upravljanjem javnoga kapitala pod ovim uvjetima, a njih danas još i postrožujemo time što im ograničavamo praktički mogućnost djelovanja, pa čak i kada su izabrani na javnim natječajima na način da ih ovim prijedlogom zakona tretiramo kao politički izabrane osobe odnosno osobe izabrane političkom voljom, moramo biti svjesni da će to izravno utjecati i na broj i na kvalitetu onih koji će nam se nuditi kao moguća rješenja u članstvu u nadzornim i upravnim odborima. Valja pokušati, Valja pokušati, ali ono što ne želimo da se zaboravi, da nijedan institut pa ni institut javnog natječaja ne može i ne smije umanjiti odgovornost Vlada Republike Hrvatske za funkcioniranje Javni natječaj ne smije biti alibi za nikakve slučajeve budućih POdravki, Hrvatskih autocesta, Hrvatske elektroprivrede. Država mora izgraditi mehanizam odnosno Vlada mora biti svjesna svoje pune odgovornosti, da kada bira javnim natječajem mora pružiti jamstva da se radi o ljudima koji će upravljati kapitalom na način dobroga gospodara i neće sutra moći unatoč svim ovim promjenama, prati ruke od odgovornosti. Dakle, podsjećamo odgovornost je uvijek na Vladi jer je ona ta koja donosi konačne odluke. (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ministarstva uprave Pavao Matičić. Izvolite.